Zahvaljujem predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre Vulin sa saradnicom, amandmani koji su pred nama su u funkciji poboljšanja samog teksta zakona i ja ću u danu za glasanje podržati predložene amandmane i naša poslanička grupa, takođe.Moramo takođe.Moramo da se osvrnemo, danas je svečani dan. Nakon 90 dana Skupština završava svoje redovno prolećno zasedanje, ali to ne znači da se staje sa radom. Kako nezvanično saznajemo, radiće se tokom čitavog lega i to ne kažem da bi se eventualno žalio zato što Skupština radi i zato što nema pauze, radi i svi građani Srbije, radi cela Srbija i to je neophodno da bismo imali ovako visok rast BDP-a. I predsednik Aleksandar Vučić upravo insistira da da se zakoni donose, da se i Skupština sastaje stalno, da Vlada Republike Srbije predlaže zakonska rešenja, podzakonske akte koji će omogućiti bolji životni standard građanima Srbije.Svi zakoni koji su i bili na dnevnom redu u proteklom periodu upravo su usmereni na poboljšanje kvaliteta života građana Srbije, direktno, kao i kada govorimo da imaju niže troškove kod zamene lične karte i sve ono o čemu su kolege pričale ranije je usmereno upravo ka tom da se građanima Srbije omogući da imaju jednu bolju administraciju, jednu bolju birokratiju, da ovde imamo niže administrativne troškove i na kraju krajeva da harmonizujemo naše zakonodavstvo sa evropskim zakonodavstvom.Kažem, radi se danas, na ovakav način Vlada Republike Srbije, zajedno sa Narodnom skupštinom radi efikasno. U prethodnom periodu usvojili smo preko 200 različitih zakona, podzakonskih akata, raznih sporazuma. Predsednik Aleksandar Vučić konstantno zadaje, da tako kažem, jedan jak tempo i Vladi Republike Srbije i ministrima, kao i Narodnoj skupštini. Vidimo da ovde imamo i te kako mnogo posla.Nije kao neka prošla vremena, kada su, znate i sami, glasali iz Bodruma, kada su se sastajali elektronski, kada se nije ni dolazilo. Kako dođe leto, tako se ništa i ne radi. To je ranije bio slučaj. I nije samo to bio slučaj sa Narodnom skupštinom. Mi se sećamo kako su ministri tada shvatali svoje resore. Onaj koji dobije resor, to shvati kao lični feud za sebe i za svoje najmilije da, što se kaže, namiruje širu i užu familiju i da se podrazumeva dok je na vlasti ta stranka on ostaje ministar. To danas nije slučaj. Danas onaj ministar koji nema iza sebe rezultate, koji ne postiže zacrtane ciljeve koje predsednik Vučić traži, biva smenjen i to je nešto što je nova praksa u našoj demokratiji od kada je SNS i Aleksandar Vučić preuzeo vlast. I, ne samo da ministri imaju zacrtane ciljeve, konstantno se upravo insistira, vi ministre znate, na rasu BPD-a, to je nešto što je danas najvažnija stvar u Srbiji. Mi hoćemo da dostignemo evropski kvalitet života, a to ne možemo bez snažnog rasta BDP-a, kakav imamo danas.Dok smo imali bivši režim na vlasti i Borisa Tadića i njegovo predsednikovanje, sećamo se da se dolazilo na posao, da je predsednik, po radnim listama može da se vidi, od pola dvanaest je radio čovek, do dva sata je već bio kući i zato upravo posledica te politike i jeste 79% BDP, BDP, koji je bio zaduženost zemlje i jeste posledica 400.000 otpuštenih ljudi na ulici, 1.000 zatvorenih fabrika.Sećamo se da su imali svega 30 kilometara izgrađenih autoputeva. To je sve posledica upravo tog jednog lošeg odnosa prema samoj državi koje bivši režim imao kada je reč o najvažnijim nekim nacionalnim interesima.Ne govorim ja to danas zato što mi želimo da za neke naše propuste krivimo ovde bivši režim ili ljude iz prethodne vlasti, već upravo zato što su perjanice tog režima danas lideri opozicije, koji se zalažu da dođu na vlast opet. I upravo kažem isti ljudi, apsolutno isti ljudi danas pretenduju na punu državnu kasu, isti oni i Boris Tadić, koji se izvinjavao po regionu zato što je Srbin, to ga je bilo sramota, isti taj Vuk pozderac Jeremić, koji je, znamo i sami, udario pečat na kosovsku nezavisnost onim idiotskim pitanjem, isti Dragan Đilas, koji je ostavio milijardu i 200 miliona duga u beogradskoj kasi, koji je sagradio najskuplji most na svetu i koji je i koji je bio glavni trgovac državnim sekundama za vreme dok je bio na vlasti. E pa, ista ta trojka danas pretenduje na državnu kasu, jurišaju i kako čujem, ovde imaju neke nove metode dolaska na vlast, obzirom da ih građani neće, obzirom da ne mogu da dođu na vlast na jedan civilizovan, normalan način da kandiduju politiku, a da građani podrže tu politiku na izborima, oni kandiduju, kako sam čuo i kolega Milićević je rekao, revanšizam, lustracija, to je nešto za šta se oni danas zalažu.Možete da zamislite Vuka Jeremića kako nekoga lustrira, kako nad nekim vrši revanšizam? Zaista, toplo bih mu preporučio da se pogleda u ogledalo i shvatiće da od te rabote apsolutno nema ništa.Ti isti ljudi, Milan St. Protić, raznorazni, Jove Bakići i slični koji ovde poručuju da će da nas jure, da će da dignu kuku i motiku i kako će ne znam šta rade su oni koji danas, prosto prosto to ne mogu drugačije da kažem, nego smešno deluje kad ti i takvi ljudi, opskurni likovi danas govore kako bi oni ovde sprovodili određene radnje, zaista je neverovatno. Mi to moramo sve da slušamo, sve te budalaštine, sve te idiotske priče, prosto, moramo da slušamo, ne smemo da reagujemo, reći će nam da smo mi ovde neka diktatura. Strašna je ova Vučićeva diktatura gde svako može da vas napada, da govori da će da vas veša, hapsi, progoni, a vi ne možete ništa da kažete zato što će odmah iz Saveta Evrope kažu, iz EU, kako to ne sme da se radi.Zamislite situaciju da narodni poslanik pozove na revanšizam prema bivšem režimu, evo, sad da kažem da treba da se sprovede revanšizam nad Vukom Jeremićem, nad Draganom Đilasom, kako bismo imali situaciju što se tiče naše međunarodne pozicije. Pa sigurno bi se oglasio i OEBS i UN i svi živi bi skočili u zaštitu ovde ugroženih prava nekih opozicionara. A, imali bi itekako prava da tražimo revanšizam nad onima koji su ojadili i opustošili ovu zemlju, koji su napunili džepove, koji su u 50 država sklonili svoje pare, opljačkane od građana Srbije. Mogli bi da insistiramo upravo na tim tezama na kojima oni danas insistiraju, ali mi to nećemo da radimo. Mi imamo naše programe. Mi govorimo o jasnim obećanjima građanima Srbije.Naša politika jeste da naša deca ostanu ovde, tako nam se i zove lista „Za našu decu“. Mi se zalažemo da u Srbiji deca ostanu i da mi, dakle, na taj način demonstriramo naš patriotizam, a ne da se busamo jednom rukom u prsa, dok nam je druga ruka u džepu građana Srbije, kao što su te secikese radile dok su bile na vlasti.Prema tome, svi zakoni koje usvajamo usmereni su na poboljšanje životnog standarda. Govorili smo u prethodnom periodu ovde o mnogim zakonima i o Zakonu o registru administrativnih postupaka i o Zakonu o fiskalizaciji, Zakonu o ličnoj karti. To je sve deo one Agende koju je naša Vlada usvojila 2016. i 2020. godine o digitalizaciji naše države, i to sve, dakle, direktno je usmereno na poboljšanje životnog standarda građana Republike Srbije i ne samo građana Republike Srbije, nego i naše privrede.Investicije upravo i dolaze u Srbiju, zato što mi osluškujemo potrebe privrede i investitora koji žele da ulažu i ovde omogućavamo dobrim zakonskim rešenjima jedan bolji prosto poslovni ambijent za sve njih. Zato i možemo da govorimo o velikom prilivu stranih investicija. Godine 2019. bili smo rekorderi, 2020. je nešto bila usporena zbog Korone, ali, evo, već 2021. godine mi vidimo da i dalje rast BDP-a, dolazak stranih investicija se nastavlja.Predsednik nastavlja.Predsednik je juče, na radost svih u Valjevu, najavio dolazak kompanije „Bizerba“ nemačke investicije koja će da omogući otvaranje na hiljade radnih mesta i, ono posebno što želim da naglasim, otvaraće se visokoplatežna radna mesta za inženjere, ljude koji će imati plate od po nekoliko hiljada evra. To namerno kažem baš zbog onih zluradih kritika koje čujemo u prethodnom periodu kako, eto, mi ovde dovodimo samo one investitore koji zapošljavaju, kako oni kažu, motače kablova i na neki način vređaju sve ljude koji danas rade u Srbiji i pošteno zarađuju za hleb. Isti ti koji su ih opljačkali, koji su ih unazadili, za čijeg je vremena minimalac bio 20.000 dinara, a sećamo se dobro, ja znam lično primer ljudi koji su kada podignu minimalac bili u obavezi da gazdi vrate deo minimalca na ruke, i to svi znamo da se dešavalo, isti ti koji su tako ojadili ovaj narod danas sa podsmehom govore o ljudima koji rade, koji su zaposleni.Naravno, u prvom periodu kad smo dovlačili strane investicije morali smo da dovodimo apsolutno sve što nam se nudilo i idite vi u Vranje i Leskovac i dole da je to bila neka malo niža platežna tada moć tih investitora, ali upravo smo morali da zaposlimo narod da bismo danas mogli da podižemo plate i danas svima njima koji rade danas u tim fabrikama imamo priliku da podižemo plate, da podižemo minimalac da na taj način i teramo te investitore da ljudima daju bolje uslove. Morali smo da zaposlimo Srbiju, s obzirom da su svi bili nezaposleni dok su oni bili na vlasti.Danas možemo da kažemo - dovodimo „Bizerbu“ u Valjevo, imaće naši inženjeri platu od po nekoliko hiljada evra, dolazi investicija u Prijepolje, kako smo čuli. Takođe, godinama se, decenijama se čekala jedna dobra investicija u Zlatiborski okrug. Danas možemo da kažemo da će dole naši mladi inženjeri ostajati, da će imati priliku da ne idu za Beograd i za veće gradove.Japanska investicija, kako čujemo „Nidek“ koja ulaže, pazite, dve milijarde evra u najsavremenije tehnologije, dolazi u Srbiju, planira otvaranje 10.000 radnih mesta. Plate će biti i do 3.000 evra. Upravo o tome govorimo. Morali smo prvo da zaposlimo Srbiju da bismo privukli ove investitore koji dolaze i nude posao, da kažem, na mnogo plaćeniji način nego što su bile ove prve investicije koje su dolazile posle 2014. godine kada smo se prosto borili sa nezaposlenošću.Danas imamo zaposlenost ispod 7%, možemo da diktiramo plate i da tražimo da ovde dolaze investitori koji će da ulažu zaista u visoke tehnologije, da grade elektromotore, da prave ovde ono što nam treba za naše inženjere koji imaju, zaista, sve sve uslove da rade na bolje plaćenim poslovima.Ne govorimo samo mi o tome da Srbiji ide bolje, ne govore narodni poslanici, Vlada Republike Srbije, predsednik Vučić, pa da neko kaže eto, oni se zalažu za određenu politiku pa moraju ovde da nas ubeđuju da je nešto što možda nije tako. Pogledajte šta kažu međunarodne organizacije. Evo, MMF pre neki dan daje prognozu da će Srbija prva prva posle Litvanije izaći iz ove krize upravo zbog visoke stope vakcina koja je opet posledica činjenice da imamo stabilnu ekonomiju, da smo mogli da dovedemo do toga da na vreme, da kaparišemo te vakcine, da ih dovedemo ovde kad niko nije imao, kad je ceo region kuburio sa vakcinama Srbija je imala dovoljno vakcina, davali smo širom regiona. Videli smo da je pre neki dan otišlo 100.000 vakcina u Češku.Dakle, Srbija je na pravi način odgovorila udaru krize, i to govori ne samo MMF, to govori juče ambasador Godfri, američki ambasador. može niko da kaže da je ambasador najmoćnije zapadne države neko ko eto tako u javnosti izlazi sa nekim neproverenim informacijama i priča svašta. Dakle, on kaže da je Srbija lokomotiva razvoja Balkana. Ambasador Godfri upravo govori da je Srbija na jedan briljantan način izašla iz krize. Imali smo najmanji pad ekonomije u celoj Evropi. Sada imamo dobre osnove da podignemo BDP na 7%, što je i cilj svih ovih reformi koje sprovodimo.Ne govorimo, dakle, samo mi o tome, pak i ovi Đilasovi nesrećnici i ovi njihovi mediji, evo, vidite, „Danas“ piše kako sa žaljenjem prenosi vest iz nemačkog lista „Zidojče cajtung“ da će Srbija sa osnivanjem fabrika vakcina pojačati svoju moć, ne samo na Balkanu, nego u celoj Evropi. Čak i oni moraju da prihvate ono što je činjenica, što mi ovde govorimo.Čitam pre neki dan, takođe, jedan tajkunski nedeljnik piše kako nije baš dobro, u smislu kako rast BDP-a nije nešto najbitnije što treba da zanima građane, tu su, kaže, i drugi parametri. Dakle, oni ne negiraju da Srbija ima najveći BDP, rast BDP u Evropi, ali im smeta, što kažu, to se radi na takav način što država kroz javne investicije veštački gura BDP. Dakle, oni ne negiraju činjenicu da Srbija ima najveći BDP u Evropi, ali imaju potrebu da zovu svoje analitičare, tajkunske, koji dolaze i po zadatku pljuju po svojoj državi.To je, kažem još jednom, dokaz da mi govorimo ovde istinu. Niko ovde nema ništa drugo na pameti, osim da našoj državi bude bolje, da naša deca ostanu ovde. zato govorimo da je dobro što se sprovodi politika Aleksandra Vučića. Narod je najbolji sudija i zato imamo 60% podrške građana, a zato ovi koji su sa druge strane, koji pljuju sve dobro što dođe u Srbiju, nemaju ni za cenzus. Narod je najbolji sudija. Taj njihov nedovršeni film nikad više neće gledati u Srbiji, nikad se više tajkuni neće pitati ni za mesnu zajednicu, a kamoli za upravljanje našom državom, jer Srbija veruje onoj onoj politici koja je doprinela da danas imamo ovakav rast BDP, ovoliko novih fabrika, ovoliko novih investicija, autoputeva, železnica i svega o čemu govorimo u parlamentu, evo, evo, od kada je formiran.Dakle, govorimo ono što građani treba da znaju, a to je da radimo zarad boljitka građana Srbije. To je ona politika koja ima danas legitimitet i većinu i siguran sam da će i u narednom periodu politika predsednika Aleksandra Vučića, SNS pobeđivati na izborima one koji na svaki način gledaju da popljuju svoju državu, jer nemaju nikakav drugi program i ne znaju na koji način da se vrate na vlast.Poručujemo im da se tajkuni nikada više neće vratiti na vlast dok je SNS, dok je predsednika Vučića. Hvala. Zahvaljujem.Na član 2. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.Reč ima ministar Aleksandar Vulin. Hvala, poštovana predsedavajuća.Kao što smo rekli, svi amandmani koje je Narodna skupština podnela su prihvaćeni od strane Vlade Republike Srbije. Koristim priliku još jednom da se zahvalim svim narodnim poslanicima na doprinosu da i ovaj zakon bude bolji i korisniji.Iskoristiću ovu priliku da se nadovežem i na izlaganje vas, poštovani poslaniče, ali tako i na izlaganje poštovanog predsednika poslaničke grupe SPS. Znate, ja sam bio Znate, ja sam bio ovde u istoj ovoj klupi, u istom ovom parlamentu, mnogi od vas su bili tada članovi tog saziva kada smo donosili Zakon o radu. radu. Podsetiću vas kakvu je to histeriju izazvalo, kakve smo sukobe imali, kakve smo napade imali, kakve smo laži slušali o sebi i o zakonu koji smo donosili, a to je zakon koji je bio prvi reformski zakon, zakon koji je na kraju doveo do ovoga da Srbija ima bolju, efikasniju, uspešniju privredu i veću zaposlenost.Kada smo donosili Zakon o radu nezaposlenost je bila preko 24%, novca u državnoj kasi je bilo za do dva meseca plata i penzija, isplaćivali smo 70% penzija iz državnog budžeta, dotirajući penzije. Tako je izgledala Srbija koju smo nasledili od DOS-ovaca, od tih što bi da nas lustriraju. Tako je izgledala Srbija.Danas Srbija ima nezaposlenost ispod evropskog proseka. Danas se penzije iz državnog budžeta isplaćuju oko 40%, ostalo iz realnih izvora. Danas je prosečna zarada, danas je minimalac, danas je sve neuporedivo više u apsolutnim iznosima zato što smo obezbedili visoku zaposlenost, zato što je država napravila ambijent da ljudi iz celog sveta dolaze i ulažu baš u Srbiju. Što? Jel mislite da ne mogu da ulažu u Rumuniju? Šta fali tržištu od 18 miliona ljudi, koja je usput članica EU? Što ulažu u Srbiju?Zato što smo obezbedili takav ambijent, zato što smo obezbedili političku stabilnost koja je preduslov ekonomske stabilnosti. Zato politika predsednika Vučića pokazuje rezultate, daje rezultate. I to je vidljivo.Moram da se osvrnem na lustraciju o kojoj ste govorili. Izvinite, a šta je tu nepoznato? Šestog oktobra je počela lustracija, 6. oktobra svi politički neistomišljenici su bili izbačeni iz svih državnih institucija. Nisu se zamarali zakonskim formama, nisu se zamarali papirima, pismima, disciplinskim komisijama, izbacivali su fizički ljude na ulicu. Sećate se da su upadali od Carine, preko Narodne banke pa do Fudbalskog saveza. Ni jedna institucija u ovoj zemlji nije bila pošteđena njihove lustracije. Sve su to već radili. Sve smo mi to već doživeli.Koliko političkih neistomišljenika su zadržali u državnim organima? Ni jednog. Nisu oni kao predsednik Vučić omogućili da supruga opozicionog lidera postane važan državni funkcioner i predstavnik u međunarodnim institucijama. To nije mogao niko ni da pomisli, ni da zamisli. Ko je to od naših članova porodice mogao da radi u državnim institucijama, u javnim preduzećima?Kada sam ušao u ovaj parlament 2012. godine, to je bio prvi sekund u mom životu da sam bio na budžetu Republike Srbije. Nikada, nikada za dvadeset i nešto godina staža koliko sam tada imao, nisam radio ni u jednoj javnoj instituciji ili državi Srbiji. Posle 5. oktobra da zaposlenim u javnom preduzeću ili organu državne uprave kao zvanični neistomišljenik DOS, nezamislivo ili bilo koji član moje porodice, nezamislivo. Bilo je dovoljno da pomisle da ti je prijatelj, ne član, prijatelj, nezamislivo da zaposli bilo gde odlučuje država i bilo gde gde je budžet. Mi smo tu lustraciju već preživeli. Mi so to već videli.Zabranjivali su nam i da radimo i da se pojavljujemo i da se bavimo politikom, činili su sve da zabrane svako drugačije mišljenje. Mi smo to već videli, mi smo to već preživeli. Sada bi možda bili još brutalniji ukoliko je moguće biti brutalniji od onih koji su zapalili ovu Skupštinu, prebijali novinare, linčovali ljude po ulicama. Ne znam da li se može biti još brutalniji, ali ako može, oni bi to i bili. Mi smo to već videli, sve smo to preživeli.Znate, ta lustracija se, kao što se dobro sećate, nije odnosila samo na nas koji smo bili politički istaknuti, već i na svakog glasača,

ste Jeremića i Đilasa, koji kažu – svi vi koji na mrežama dajete komentare, čistićete sutra klozete, ja vam to garantujem. Dakle, ne samo da bi spremili lustraciju za političke protivnike kojima znaju imena i prezimena, već i za one čija bi imena sutra saznali samo da su glasali za SNS. Nije to lustracija Nije to lustracija političkih neistomišljenika. To je lustracija čitavog naroda, svih koji nisu pod njima. Samo ne dajte mi da ovo bude moj stav i moj utisak, samo čitajte šta govore u javnim nastupima, čitajte šta pišu šta pišu na mrežama, na svojim profilima, samo pogledajte koliko puta su zapretili svakom ko im je dao kritičku opasku da će nestati, bez obzira da li je u pitanju novinar, političar, običan čovek koji ima svoj stav.Kada stav.Kada bi imali još jednu priliku da završe to što su započeli, uradili bi jednu jedinu stvar koji nisu stigli da urade. Zakonom bi zabranili politički angažman svima koji nisu deo njihovih partija. I samo to još nisu stigli da urade. samo to još nisu stigli da urade. Koliko puta smo ih čuli da kažu – ne zna narod za šta glasa, ne zna narod o čemu razmišlja. Koliko puta ste ih slušali kako govore, kako je narod zaveden medijima. Građani Srbije su inteligentni ljudi, odrasli ljudi, ljudi koji znaju šta je politika, koji imaju političko iskustvo, koji imaju političku kulturu, njih ne možete prevariti, ne možete ih zavesti.Kada bi imali priliku da završe lustraciju koju su započeli i koji su 12 godina sprovodili nad svim neistomišljenicima samo bi dodali još to zabranjuje se političko angažovanje, kandidovanje na izborima, učešće u bilo kakvoj formi izbora svima koji ne pripadaju partijama DOS-a. I to je sve. je sve. Nemamo se šta čuditi, sve smo to preživeli. Građani Srbije ne verujem da će dozvoliti sebi da to još jednom prežive.

nije to vaš stav i vaš utisak, to je na žalost realnost u Srbiji kada je reč o nazovite političkim stavovima ovog dela opozicije.Inače,

dovršili bi taj 6. oktobar.Tog 5. oktobra je bila SPS. Vi i ja smo tada bili u istoj političkoj opciji. Ja sam tog 5. oktobra imao 22 godine i tog decembra 2000. godine mi je bila prva kandidatura za narodnog poslanika. Znate kada sam mogao da nađem posao u narednim godinama? Mnogo teško, gospodine Vulin.Tako da sve to smo već prošli. Nemamo apsolutno nikakav strah i potpuno ste u pravu u jednom. Samo ću napraviti jednu digresiju. Kada ovakvi ljudi kažu za predsednika Srbija, to sam govorio tokom jučerašnjeg dana, da je malouman ili kako već, oni se obraćaju legitimno izabranom predsedniku građana Srbije. Oni kažu građanima Srbije, poručuju građanima Srbije, čiji predsednik ima ogromno poverenje i podršku da su maloumni

ovo unapređivanje bude samo jedno u nizu, tako da bezbednost u svakom pogledu građana Republike Srbije bude onakva kako oni zaslužuju.Uvaženi ministre, vi ste danas nekoliko puta kazali vrlo važne stvari koje su me ponukale da se javim za reč, da govorim o amandmanu, a jedna od njih jeste da kada država hoće da se obračuna, nema tog organizovanog kriminala koji ne može pasti i to jeste suština svega što su činjenice. Dokaz tome tome je ono što se događa ovde u prestonici i obračun sa jednom od najgorih kriminalnih grupa koje postoje u našem regionu.Takođe, vrlo je važna ova vaša ideja oko pozornika koji su neophodni i kao takvi važni za sigurnost i osećaj sigurnosti svakog građanina i ohrabrenje da taj projekat budu raspoređen na prostoru cele države.Sada ću vam nešto reći kao roditelj. Pre nekog vremena, kada se dogodila ona pucnjava pored policijske uprave u Novom Pazaru, gde je ranjena nevina žrtva, slučajna prolaznica, na metar i po od te pucnjave se nalazio moj rođeni sin, dečak, četvrti razred osnove škole,

pao je metak na rekreativnom centru gde se okuplja veliki broj roditelja sa decom.Sve nam ovo govori da je zaista neophodno da se ova borba protiv organizovanog kriminala da država ima snažan odgovor za svaku vrstu kriminalnih grupa, ma gde se one nalazile, ma gde one delovale na području cele države, kako bi svi građani Republike Srbije osećali sigurnost i bili bezbedni za živote sebe i svojih i svojih porodica.Tada nisam bio u prilici da vam se zahvalim za sve ono što je tada urađeno i, naravno, da još jednom podvučem, s obzirom da su tada bile različite vrste prozivki, da kriminal i kriminalci nemaju ni veru, ni naciju, i da se sve ono što rade kriminalci, bez obzira obzira na njihov rang, da li su to pripadnici narko kartela, organizovanog kriminala, da li su to obični razbojnici, provalnici, bilo koje vrste, moraju sankcionisati i da bezbednost građana zaista mora na najvećem nivou, a posebno deca, naši stari, kako bismo mogli uživati u svim ovim stvarima koje idu u pozitivnom pravcu i koje idu na to da ova naša država bude primer, ne samo u regionu, već i u Evropi, u svakom smislu. Ukoliko se ne bude preduzela snažna akcija svih organa na području svih organizovanih kriminalnih

da su vani i pripadnici organizovanog kriminala i razne vrste ovih raznih kriminalaca i znam da kapaciteti kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom trenutku nisu dovoljni da odgovore na sve te zahteve, zbog čega su se oni tako i raširili i zato oni tako bezočno pokušavaju napraviti bilo kakva krivična dela, pa tako i u sred grada, u najužem centru grada, ubistvo u pokušaju i ranjavanje prolaznika koji ničim nisu zaslužili takav odnos. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Aleksandar Vulin. država je reagovala, razgovarali smo sa svim političkim akterima u Novom Pazaru. Ako se ne varam, 54 dana je žandarmerija iz Kraljeva bila upućena u Novi Pazar, vršili smo kontrolu saobraćaja, kontrolu objekata, rada lokala,

Ono na šta sam beskrajno ponosan je to što nije bilo ni jedne jedine primedbe građana Novog Pazara. Niko nije rekao da je bilo ko prekoračio svoje ovlašćenje ili da se vršilo nasilje ili da se nije poštovala vera i običaji. Niko. Stvarno sam izuzetno ponosan zbog toga.Bilo je nekih političara koji su pokušali to da zloupotrebe, ali građani to jednostavno nisu prihvatili i to je ono što se računa.Sva krivična dela o kojima vi govorite u Novom Pazaru su policijski rasvetljena. Svi počinioci su uhvaćeni, ni jedan nije u bekstvu. Naravno, to meni nije ni najmanja uteha, to mora da prestane. Atmosfera nasilja koja vlada u Novom Pazaru je ono što mene brine.U svakom gradu imate nasilnike, imate bande, to se hapsi, to se procesuira, ali u Novom Pazaru, ne znam da li delite moj osećaj, vlada atmosfera da je nasilje prihvatljivo, da je to način rešavanja problema. Nažalost, uglavnom su to mladi ljudi. Neki od njih čak i nisu kriminalci.Ovi

kao što će i ova deca koja su pohapšena biti procesuirana.Nije rešenje da ponovo vratim žandarmeriju. Može da bude i jeste jedno od rešenja o kojima razmišljamo, ovih dana ćemo imati sastanak na nivou direkcije policije, da damo konkretan predlog šta ćemo da radimo, ali nije rešenje da se dovlače snage u Novi Pazar odnekud. Građani Novog Pazara treba da žive kao i bilo ko drugi, zašto bi stalno živeli u atmosferi da kada vide žandarmeriju sa dugim cevima na ulici da kažu - dobro je. Nije dobro. Ja se Ja se nisam osećao dobro zbog toga što sam slao žandarmeriju u Novi Pazar. Osećao sam se dobro kada je žandarmerija otišla a bilo je sve mirno, e tad sam se osećao dobro.Policijska uprava u Novom Pazaru mora da bude u stanju da samostalno kontroliše red i mir i uspostavi red i mir u Novom Pazaru. Nažalost, delim sa vama taj osećaj da nije u stanju i u narednim danima ćemo morati da izađemo sa konkretnim predlozima, ako su tu u pitanju kadrovska rešenja - i kadrovskim rešenjima, ali svakako nešto mora da se menja u Novom Pazaru. Ovo je apsolutno neprihvatljivo.Nije ovo nikakvo pitanje vere i nacije, zaista bih bio uvređen da neko pomisli da je ovo pitanje vere i nacije. Ovo nema nikakve veze sa tim. To su kriminalci koji maltretiraju ljude. To je više od svega, sa kriminalcima ćemo se mi lakše izboriti nego sa ovim, sa atmosferom da je nasilje prihvatljivo, da to može.Znate, može.Znate, kad imate organizovanu kriminalnu grupu, vi radite, na kraju je razbijete, idete dalje, ali ovo je atmosfera o kojoj govorim. Naravno da se u Novom Pazaru prelamaju brojni interesi, svašta se dešava tu.Mislim da sadašnja, ovo delim sa vama, gospodo narodni poslanici,

u policiji, moraćemo izaći sa konkretnim predlozima, da vidimo šta raditi.Mi za Novi Pazar imamo veliki planove. Ideja je da se radi novi prostor, baš za šalter, jer je ona baraka stvarno neprihvatljiva, ljudi stoje napolju i po kiši i po suncu i to ne može da se toleriše. Hoćemo to da napravimo. Dosta smo uložili u vozila, u opremu policajaca. Zaista mi je stalo, iskreno mi je stalo. Ali, sa ovom atmosferom to neće ići. Znate, ja želim da svako može da se prošeta prelepim šetalištem u Novom Pazaru, da se družiš sa ljudima, da se upoznaješ, da nam deca rastu, da upoznamo jedni druge. Ovako neće ići.Zaista u narednim danima ovo shvatite kao javno preuzimanje obaveze. Sada imam priliku da to kažem, inače je sve već dogovoreno. Imaćemo sastanak na tu temu sa rukovodstvom policije, da vidimo šta nam je činiti, jer ovo nije prihvatljivo. šta još može da se desi. Šta ako neko donese bombu sledeći put, neće upotrebiti nož nego bombu?Naravno, kažem to i naravno za to ću moliti podršku i tražiću podršku svih političkih aktera u Novom Pazaru, da svi daju apsolutnu podršku, bez sumnje, bez sumnjičenja državi Srbiji, jer to je država svih građana i ovo jednostavno mora da se reši.Nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Hvala

osvrtao na ovu vašu ideju o uvećanju pozornika. Mislim da bi to bilo bolje rešenje.Recimo, danas nemamo situaciju da pred svakom školom imamo školskog policajca, a kad smo pitali – zašto, zato što je nedovoljan kapacitet pripadnika MUP u tom gradu ili da imamo policajce koji su raspoređeni na svim kritičnim tačkama.Mislim da bi to bilo pravo rešenje, a ova atmosfera zaista jeste kako ste vi opisali. Uzrok tome nije toliko uzrok tome, nažalost jesu oni delovi tužilaštva, konkretno koji su u sprezi sa određenim ljudima iz organizovanog kriminala

gde vrlo često ozbiljna krivična dela ne tretiraju onako kako bi morali da ih tretiraju, gde za pokušaj ubistva ili ubistava u pokušaju ljudi ne dobijaju adekvatne kazne, već budu blagonaklono pogledani od strane tužioca, od strane određenih sudija, a to se zna i koji su tužioci, sudije. sudije. Mi ovde o tome godinama govorimo i tu treba hobotnicu saseći zaista, jer inače će ovaj osećaj kriminalca da rade šta hoće, da se tako bahato ponašaju, rasti kod mladih generacija i mi ne možemo sačuvati našu decu.Ovo što kažete, tačno je, rasvetljena su sva ova zlodela, međutim, to ništa ne znači ni onoj gospođi koja je bila slučajni prolaznik, koja će sa trajnim posledicama ostati nakon tog ranjavanja.Ti idioti koji su na sred ulice u centru grada, gde masa i roditelja i dece, i prolaznika jedni na druge nasrtali hladnim oružjem, pištoljima itd, i nažalost, nije usamljena scena.Zaista se mora preduzeti maksimalan

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, javio sam se kako bih diskutovao o amandmanima na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti.Ovi pomenuti amandmani su prevashodno tehničke prirode i u danu za glasanje ćemo ih svakako podržati.Međutim, podržati.Međutim, ono što je važno i što je suština današnjeg glasanja jeste sam predlog zakona kojim je predloženo više izmena kako u cilju lakšeg ostvarivanja prava građana, tako i radi povećanja opšte bezbednosti.Prilikom ovog predloga zakona ovlašćeni predlagač se trudio da predloži zakonska rešenja koja su po meri naroda. Kvalitet usluga s jedne strane, i procedura javne administracije su važni faktori kvaliteta života građana, ali i konkurentnosti privrede. Ovim se stvara poslovno okruženje u kom može da se napreduje.S obzirom na to da birokratizacija često otežava funkcionisanje i građana i privrede Republika Srbija je donela plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta, pod nazivom „stop birokratiji“. Kao što i sam naziv kaže cilj ovih prioritetnih aktivnosti, jeste smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji.U vezi sa tim predložena promena člana 23. stav 3, stav 4. predloga postojećeg Zakona o ličnoj karti koji se odnosi na regulisanje oglašavanje lične karte nevažećom.Prema trenutnoj zakonskoj regulativi ukoliko jedna osoba izgubi ličnu kartu, ili na neki način nestane, istu mora da oglasi u Službenom Glasniku i za to mora da plati iznos od 798 dinara. Usvajanjem ove izmene zakona građani neće imati obavezu da plate navedeni trošak.Ukoliko pogledamo podatke videćemo da je trenutno 599.031 lična karta oglašena nevažećom, odnosno negde oko 60.000 ličnih karata godišnje se oglasi nevažećim. To govori o velikoj olakšici našim građanima.Jedna od predloženih izmena ovog zakona odnosi se i na upisivanje u čip lične karte sertifikata za elektronsku identifikaciju i predviđa se upisivanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis čime lična karta postaje i kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa.Na taj način će građani lakše moći da elektronski podnose zahteve i da elektronski potpisuju. Ovim se olakšava pre svega, korišćenje elektronskih portala, a tu pre svega mislim na portal e-uprave, jer na taj način građani mogu da podnose zahteve, bez odlaska na šalter.To je važno zbog dve stvari, s jedne strane smanjuje se birokratija, ono o čemu sam malopre govorio, a s druge strane, ono što je građanima jako važno, jeste da se smanjuje vreme čekanja.Naveo sam samo neke od predloženih izmena, i evidentno je da će ovakva zakonska rešenja omogućiti stvaranje poslovnog okruženja u kom može da se napreduje, o kom sam pričao na početku izlaganja.U vezi sa tim, jako je važno podsetiti građane Republike Srbije, da je pred sve nas ovde postavljeno šest prioriteta.Jedan od šest prioriteta jeste borba za interese našeg naroda i očuvanje vitalnih interesa Republike Srbije i KiM.Podsetimo KiM.Podsetimo se plana podrške države građanima i privredi, koji nam je ovde u plenumu predstavio Siniša Mali.Zbog

u iznosu od 100 evra za svakog građanina, uključujući i decu, i u iznosu od 200 evra u slučaju da je lice nezaposleno.Ovde vidimo da nije reč samo o planiranju, mi vidimo ovde da je reč i o realizaciji s obzirom na to da je upravo ove nedelje, i počela isplata tih 100, odnosno 200 evra.Ovo je jasan dokaz da Vlada Republike Srbije, s jedne strane planira, ali sa druge strane i realizuje planove.Kada pričamo o KiM, svi naši građani na KiM, koji imaju važeću ličnu kartu, mogli su da se prijave i za 30 plus 30 evra, evra, novčane pomoći, a od 1. juna mogu da se prijave i za 3000 dinara, ukoliko se vakcinišu kao i svi građani Republike Srbije, i to bilo kojom vakcinom, makar jednom dozom.Našim dozom.Našim građanima na KiM je neophodna kontinuirana pomoć i podrška, te je cilj Vlade Republike Srbije, poboljšanje kvaliteta njihovog života i otvaranje novih radnih mesta.S

što vidimo, predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, se trude da obezbede što bolje poslovno okruženje kako bismo mogli da ispunimo ciljeve i planove koje imamo prema planu Srbija 2025. Važno je napomenuti i podsetiti, da kada je Aleksandar Vučić, postao premijer, prosečna plata je bila 330 evra, a prosečna plata u martu ove godine je 555 evra.Sve ovo ne bi moglo da bude realizovano da naši građani nisu iscrpeli teške reforme koje su mogle da se dese. Aleksandar Vučić je imao viziju kako Srbija može dugoročno da napreduje, i mi smo tada verovali u tu priču. Mi verujemo u tu priču i danas, verujemo u tu viziju i danas, i evo danas Srbija više nije zemlja gubitnika, već pobeđuje na brojnim poljima.Srbija nije beznačajna na mapi Evrope, niti na mapi sveta i imamo prijatelje kako na istoku, tako i na zapadu i imamo podršku da napredujemo.Sada moramo da radimo još više i još jače, kako bismo do kraja ove godine imali prosečnu platu u iznosu od 600 evra.Podsetiću da je prema planu Srbija 2025. planirano još mnogo toga da se uradi, i da smo na pravom putu da te 2025. godine imamo prosečnu platu od 900 evra, kako je planirano planom Srbija 2025.I na svemu što smo postigli, do sada narode, ja čestitam, čestitam svima nama i nastavljamo dalje zajedno.Građani Republike Srbije su na izborima glasali za svoju budućnost, za nove puteve, za investicije, za nove škole, za ekonomski napredak Srbije, za mir i stabilnost.Mi smo na pravom putu i za tu budućnost moramo još više da radimo, i još jače da se borimo da budemo još vredniji i još marljiviji i da nastavimo ono što je jako važno, da budemo u stalnoj komunikaciji sa našim građanima.Pred nama je veliki posao i svi moramo da damo svoj maksimum.I zato puna podrška u daljoj borbi predsedniku Aleksandru Vučiću, u nove pobede, živela Srbija.

u potpunosti se slažem sa svim ovim amandmanima koji se tiču Zakona o ličnoj karti.Ono što bih želeo ovom prilikom da istaknem, jeste da je svakako jedno od najvažnijih pitanja, pitanje stanja bezbednosti u Srbiji. Jako mi je drago ovo što je ministar izložio i što su izložile moje kolege, poslanici, iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, da je danas situacija u Srbiji, bezbednosna situacija, stabilna.Tako je danas, ali tako nije bilo, recimo do 2012. godine i danas smo imali prilike i da čujemo i na podsećanja bahatosti Dragana Đilasa, u vremenu dok je bio ministar i dok je bio gradonačelnik, jer znate šta građani Srbije,

jednog oličenja bahatosti i vladavine kriminala i korupcije.To samo potvrđuje moju tezu da je jedina alternativa sadašnjoj vlasti vladavina kriminala i korupcije.

samo se setimo šta je radio Dragan Đilas. Dragan Đilas je bio najmirniji i najsrećniji kada je imao obezbeđenje, a evo ministar će me ispraviti ako grešim, njega su obezbeđivali specijalci MUP-a, kako njega tako i ministarku pravde Snežanu Malović, a posle toga nemam podatak da je i jedan policajac obezbeđivao i gradonačelnika Malog i gradonačelnika Beograda Radojičića, ni ministra Selakovića, ni ministarku Nelu Kuburović, ni ministarku Maju Popović.Dakle, oni koji su bili na vlasti poput Dragana Đilasa i njegovi saborci oni su navikli, pod jedan da otimaju od građana, da milione stavljaju u svoje džepove, da imaju vozila sa rotacijama i blinkerima, ne samo oni, nego i njihovi saradnici, sekretarice i šefovi kabineta

i 2014. godina, kad smo imali definitivne promene u Beogradu i Draganu Đilasu više to ne odgovara. Jedno vreme je bio primiren, dok je bio predsednik Košarkaškog Saveza Srbije. Ja ću samo podsetiti javnost na sve njegove izjave gde je kao predsednik Košarkaškog Saveza Srbije dolazio na noge i predsedniku i premijeru Srbije i gradonačelniku Beograda i dolazio redovno ovde na prijeme u Skupštinu Grada da se zahvaljuje i predsedniku države, Vladi Srbije i Gradu Beogradu na svemu što čine za KSS, za mušku i žensku košarkašku reprezentaciju koji su tada osvajali svetske i evropske medalje.Onog trenutka kada mu je istekao mandat, onog trenutka kada su mu sprečene njegove poslovne kombinacije i da trpa milione u svoje džepove, onog trenutka kada je razotkriveno kako je radio sa SBB na štetu Telekoma, tog trenutka Đilas krene žestoko da napada aktuelnu vlast, predsednika Vučića i da se naglo vraća u politiku, zbog jednog interesa.Prvi

krao i kako je otimao od građana Srbije za vreme njegove funkcije.Onda krene, ne samo kritika vlasti, nego kritika i predsednika Vučića i svih njegovih saradnika koji se bore žestoko protiv kriminala i korupcije i ne samo kritika saradnika, nego u toj borbi je nažalost, moram da kažem nažalost, jer to nije normalno za bilo kojeg političara da vređa porodicu svog političkog protivnika.To je radio Đilas, to radi Đilas, nadam se da to više neće da radi, ali on i njegovi saradnici to rade, vređaju, napadaju, naručuju tekstove, naručuju blogove, naručuju razne vrste napada, naravno i lažne optužbe i na račun predsednika Vučića i na račun njegove porodice.I, sada sada kad je MUP ne samo stalo na put mafiji, nego stalo na put i huliganima što smo imali prilike da vidimo prethodnih dana kad je ministar sa svojim saradnicima izašao na teren, izašao među građane da im kaže da su građani danas zaštićeni, da niko u Srbiji ne može da bude bahat, da huligani ne mogu više da vladaju Srbijom, da mangupski fazoni i huliganski i bahati način ponašanja Dragana Đilasa i njegovih saradnika ne može da prođe. Može on to da uradi, može on to da pokuša, ali mora da odgovara u skladu sa zakonom.Nadam se da će sve ove afere o kojima govorimo danas i o kojima smo govorili prethodnih dana da će ugledati sudski epilog i onda kada vidim presude, a nadam se da će sudstvo tu nezavisno da odreaguje i da će oni koji su krivi biti osuđeni na adekvatne kazne, da će biti osuđeni i oni koji su otimali od građana Srbije stotine miliona, ali i oni koji su na bilo koji način kršili Ustav i radili protiv države Srbije i radili protiv predsednika Aleksandra Vučića, na bilo koji način.Jer, potvrđeno je u više navrata poslednjih meseci da u Srbiji nema zaštićenih, e onda ako u Srbiji nema zaštićenih, onda mora sudstvo brzo i efikasno baš kao što radi policija, baš kao što radi Tužilaštvo, baš kao što rade bezbednosno obaveštajne službe u Srbiji, onda i sudstvo mora brzo i efikasno, energično, snažno i hrabro da odreaguje da ti sudski procesi budu brzi, efikasni i da se narod u Srbiji i da se celom svetu pošalje poruka zašto je Srbija zemlja pravde i da onaj koji radi protiv građana, da onaj koji se ponaša huliganski, koji se ponaša bahato, koji hoće da krade, da li je tajkun, da li je kriminalac, da li je Velja Belivuk, da li je pripadnik Kavačkog ili nekog drugog klana u Srbiji, ovde će odgovarati u skladu sa Zakonom, jer Srbija je zemlja pravd.Srbija je zemlja koja ima Vladu Srbije i predsednika Srbije koji vodi računa ne samo o ekonomiji i privredi naše države, ne samo što se tiče borbe protiv mafije, nego što se tiče i budućnosti dece i budućnosti i pomenutog Novog Pazara, i Novog Sada, Kraljeva, Niša, Prokuplja i svih onih gradova i opština koji se nalaze na teritoriji Srbije, jer i Ministarstvo unutrašnjih poslova je u obavezi i to odlično radi i nadam se da će tako i biti, ne samo da se bori protiv mafije, nego da se bori protiv huligana.Jako je bitno kada roditelji prošetaju sa svojom decom, kad odu u vrtić, kad odu u školu, kad odu u park da se osećaju bezbedno, a mogu se osećati bezbedno samo ako je stopa kriminala minimalna, tj. ako se smanjuje iz meseca u mesec, ako nema droge na ulici i ako se nastavi sa ovim sjajnim akcijama hapšenja narko-dilera, nema veze da li neko kod sebe kad je uhapšen ima jedan gram, deset grama ili kilogram, jer taj jedan gram se prodaje nekom detetu i to treba sprečiti. Nek se otme jedan gram od narko-dilera, nek se uhapsi jedan narko-diler danas, to je sprečeno ugrožavanje najmanje desetoro života, najmanje desetoro dece.Zato dece.Zato puna podrška i u borbi protiv narko mafije, ali da bi mogla ova borba da bude efikasna, da bi moglo Ministarstvo unutrašnjih poslova uopšte da funkcioniše, mi moramo imati i jednu podršku građana.Dakle i podrška medija, nemojte da pojedini mediji i pojedine nevladine organizacije, pojedini portali kad god nešto MUP-a i bezbednosne službe urade dobro, oni krenu to da napadaju zato što su prikazane određene fotografije.Pa, šta ako su prikazane određene fotografije određenih strašnih monstruoznih dela jednog kriminalnog klana? To se pokazuje ne da bi se zastrašivali građani Srbije, ne da bi nekom pozlilo kad vidi te strašne snimke, nego da se vidi ko je protivnik aktuelnoj vlasti u Srbiji, da se vidi ko vodi te organizovane kriminalne grupe, da narod utvrdi i da shvati kakva opasnost vreba i u Srbiji, i u regionu, da shvati kako imamo jednu ozbiljnu mafijašku hobotnicu sa svojim pipcima po celom Balkanu kao jednog od glavnih protivnika Republike Srbije.Prema

koji svi zajedno pružamo punu podršku u borbi protiv mafije koju uspešno sprovodi naš predsednik Aleksandar Vučić sa svojim saradnicima.Hvala.

Jokić** Zahvaljujem.Prvo, gospodo, želim da čestitam nama Valjevcima što smo juče najzad dobili fabriku, fabriku koju smo čekali mesecima, da ne kažem godinama, fabriku koja će rešiti najvažniji problem u Valjevu, a to jeste da mladi ljudi koji završe tehničke fakultete se ponovo vraćaju u Valjevo. Zašto? Zato što će nova fabrika od 305 radnika koliko će zaposliti u septembru 2022. godine, preko 60% njih biti sa visokom stručnom spremom. To je za Valjevo i za njegov razvoj najvažnija i najbitnija stvar.S druge strane, sa uvećanim platama podićićemo standard građana Valjeva. Taj podatak je vrlo bitan. Gospodo, budžet grada Valjeva je 3.092 miliona, a 1.340 miliona je porez na dohodak, na plate i to onih 77% što ostaje gradu, a ono resto ide, naravno, Republici. Po toj samo stavci grad Valjevo dobija, a da ne kažem da ćemo dobiti gasovod. Gasovod ćemo dobiti cevima direktno iz Beograda.Šta rešavamo tim gasovodom? Ne samo tu fabriku, nego rešavamo problem o kome govorimo godinama, a to je ekološki problem. Ekološki problem je veliki problem grada Valjeva. Rešićemo problem grejanja u Valjevu, rešićemo problem grejanja u Krušiku. Znači, ovom fabrikom rešićemo mnoge probleme.Naravno da smo nešto dali, ali to što smo dali ni jedan posto od onoga što ćemo dobiti.Naravno, nikada nisam video srećnijeg predsednika, nego u onom momentu kada je potpisao da Valjevo dobije fabriku, jer i njemu je laknulo. Dugo smo to čekali. Uvek se nešto namestilo da Valjevo ostane, da taj problem ne bude rešen. Sada smo to rešili i da ne prejudiciram, ali očekuje se da ćemo mi negde 23. juna dobiti još jednu fabriku. Ako se to desi i ako 23. juna ponovo dobijemo jednu fabriku, i to ponovo iz Nemačke, da vam kažem, mi ćemo biti prvi grad u Srbiji. Nemojte da se ljutite, ali tako će to biti.Još jednom se zahvaljujem predsedniku i čestitam građanima Valjeva na dobitku.E, sada vama, druže ministre, da kažem nešto u vezi ličnih karata, u vezi bezbednosti građana.Za bezbednost građana i poverenje građana u državu, u sistem je najvažnije da oni koji rade u MUP-u, civilni, znači, uniformisani i oni neuniformisani budu to 24 sata, a ne samo, ministre, osam sati. Znači, 24 sata inspektor je inspektor.Šta to znači? Sagledava se njegovo ponašanje u malim gradovima, kao što je Valjevo, pa i u svim mestima šta on to radi, sa kim se druži, kako se vlada itd, čime se bavi kada nije tih osam sati u službi? Kada to budemo stavili pod kontrolu, onda će se građani osetiti još bezbednijim, još sigurnijim.Ne mogu građani da prihvate da inspektor u slobodnom svom vremenu sedi za stolom nekog kriminalca ili problematičnog tipa, a to se dešava. To se dešava.Mi donosimo zakone, ali mi moramo da kontrolišemo izvršenje tih zakona. Šta nama nedostaje u MUP-u? Iznenadna i češća kontrola.Ja znam da MUP ima unutrašnju kontrolu, ali ta unutrašnja kontrola se mora pojačati, mora se nadzor vršiti češće i čvršće da bi bilo bolje.Slažem se ovo za pozornike i tako dalje. Znači, ljudi se moraju poznavati.. Građani moraju poznavati svog policajca, ali je vrlo bitno ovo što sam vam rekao. Znači, kao za sudije - ponašanje, vladanje onih koji su zaduženi da obezbede red i mir.Hvala i toliko. Zahvaljujem.Na član 6. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.Reč Vulin. **Aleksandar Vulin** Kao što smo rekli, svi amandmani koje su narodni poslanici predložili od Vlada Republike Srbije su usvojeni, tako i ovaj amandman.Iskoristiću priliku da se osvrnem na izlaganje uvaženog poslanika Jokića.Kada sam postao ministar unutrašnjih poslova, moj prvi akt je bila depeša svim policijskim stanicama, dakle, i svim policajcima samim tim, svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, u kome se podseća na obavezujuću instrukciju o operativnom radu policije, gde se, između ostalog, posebno naglašava da se svaki kontakt sa licem iz kriminogene sredine mora prijaviti neposrednom starešini.Kao što znate, postoje u policiji i oni koji imaju obavezu i zadatak da kontaktiraju sa kriminalcima. To su naša obaveštajna odeljenja, to je javni red i mir itd. kada je potrebno. Ali, svaki kontakt mora da bude prijavljen i odobren.Bila

To se mora prijaviti. To je, dakle, bila prva depeša.Druga depeša koju sam poslao jeste u kojoj sam tražio da mi se dostavi spisak onih koji su prijavili svoje kontakte sa kriminalcima. Svi koji nisu prijavili svoje kontakte sa kriminalcima, posle toga su disciplinski sankcionisani.Dakle, to je ozbiljan rad. Ima tačno određen broj lica koja smo prepoznali da vrše obezbeđenja kod kriminalaca, da koriste službena oružja i službenu značku tako što posle radnog vremena obezbeđuju razne kriminalce, pa kada ih nađete, kažu – to mi je drug, povezao me je kolima, šta sam ja tu mogao, gde je biće dela? Sada, posle ove dve depeše tu je biće dela – nisi prijavio taj kontakt, morao si i, shodno tome, ide disciplinska odgovornost.Neće se tolerisati to.

čitavoj onoj masi divnih i poštenih ljudi.Pa, vi svaki drugi dan pročitate u medijima da je neki policajac van dužnosti pomogao nekome, sprečio neku pljačku iako je bio u civilu, bio nenaoružan, ali on je policajac uvek, kao što i sami kažete. Dakle, striktno će se voditi računa o tome da nema kontakata policije sa kriminalcima po bilo kom obrazloženju.Znači, kontakt sa kriminalcima mora biti prijavljen. Ako nije prijavljen, onda će biti disciplinski sankcionisan i onda ti ljudi ne mogu da zadrže ni svoju značku, ni oružje, ni status koji do sada imaju.Da je to lako i da je brzo, nije, ali da postoji snažno opredeljenje unutar MUP-a da tako mora da bude, e postoji. Samo

Poštovana predsedavajuća, druže Vulin sa saradnicima, poštovane kolege, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, naravno da ćemo podržati predložene amandmane i ovaj zakon, ali postoji jedna nedoumica kod starijih sugrađana.U razgovoru sa starijim sugrađanima koji planiraju da promene adresu prebivališta, ali ne planiraju da u narednom periodu, narednim godinama putuju izvan ove zemlje, kod njih je jedna dilema da li su u obavezi i da promene pasoš, obzirom da im, zapravo, i ne treba pasoš.Dakle, pasoš.Dakle, građanin Čačka želi da se preseli u selo, ima 70 godina, ima važeći pasoš i zanima ga da li je u obavezi i da menja pasoš i da plati tu taksu od 3.600 dinara.Kada smo već kod ličnih karata, želeo bih da izdvojim dve stavke iz lične karte druga Vulina, ali i iz lične karte drugih učesnika na političkoj sceni Srbije.Drug

savez, odnosno u saradnju sa DS koja je Slobodana Miloševića isporučila Haškom tribunalu.Kada bismo po ovom osnovu posmatrali ličnu kartu Dragana Đilasa,

Dakle, DS je učestvovala u pljačkaškim privatizacijama, pljačkala je Srbiju da bi se Dragan Đilas obogatio i on je onda napustio stranku koja mu je omogućila da se nepristojno obogati. Tu je razlika između njih i nas.Takođe, kada bismo pričali o ličnoj karti Aleksandra Vučića, ima tu mnogo toga da se kaže, ali ja ću reći samo jednu stvar, da skoro 10 godina preko 50% građana Republike Srbije podržava Aleksandra Vučića, uprkos nezapamćenoj kampanji laži o njemu i članovima njegove porodice. Srbija zna zašto je to tako i građani znaju zašto ga glasaju i zašto ima tako veliku podršku. Živela Srbija!

promene putne isprave, ukoliko je došlo do promene prebivališta, je predviđeno izmenom i dopunom Zakona o putnim ispravama koji je usvojen pre nekih godinu, godinu i po, nemojte me baš držati striktno za reč.Dakle, ukoliko imate pasoš koji hoćete da koristite, a promenili ste prebivalište, morate da prijavite promenu prebivališta. Ukoliko nećete, nemate obavezu, jednostavno ne koristite. Isto važi, na primer, za saobraćajnu dozvolu, morate saobraćajnu, to morate da, tu se upisuje promena prebivališta, to morate da registrujete, ali recimo za vozačku dozvolu nemate, zato što u vozačkoj dozvoli se ne upisuje adresa, ne upisuje se prebivalište. Isto važi, na primer, za oružane listove, tamo se upisuje adresa.Ja znam da sad neko će reći - eto sada moramo i to da radimo. Čekajte ljudi, ali jedno moramo da uvedemo da znamo gde ko živi, to je zakonska obaveza i to je zakonska obaveza starija od ovog parlamenta. Otkako je donet prvi Zakon o putnim ispravama, regulisano je da morate prijaviti promenu, odnosno svoje prebivalište.Znam da je uvek nezgodno kada nešto morate da kažete ljudima - hajde sada morate i to da uradite, ali jednom mora da se uradi, jednom ćemo svi morati da se prijavimo tamo gde živimo. Mislim, nije baš tako komplikovano. Znam da nekad iziskuje određene napore, ali jednom to morate da uradite.Hajdemo da budemo realni, koliko građana Srbije menja na svakih mesec dana ili šest meseci svoje prebivalište? Pa, nije to baš tako često, ali i ako jeste, izvinite, evo sada govorim kao ministar unutrašnjih poslova, meni je jako stalo da znam gde ko živi stvarno, između ostalog, da bi mogao da mu dostavi recimo poziv od suda ili da bi moglo da stigne sve ono što od države traži.Znate, niko se niko se nije bunio, recimo, kada kaže, evo, ovo što država daje ovu pomoć od 100 evra, pa od 50 evra, pa od 30 evra, pa sve ovo što se dalo, niko se nije bunio da se prijavi, niko se nije bunio i da dođe i kaže - ja sam tu, ovo je moja adresa, moj račun, uplatite tu, a sad kada treba da ode da promeni svoj pasoš, ako hoće već da putuje, onda je problem. Pa, nemoj da bude problem, završite taj posao.Dakle, ja razumem da građani uvek misle i što je normalno, niko ne želi dodatni posao, ali ovo je samo pokušaj da se uvede jedan red i kada ovo završimo, ovo pitanje se više nikad ni postavljati, biće normalno i prirodno da tamo gde živiš, to ti i piše u ličnim dokumentima i šta tu ima u krajnjoj liniji neobično. Eto, ništa više, samo to. Dakle, mislim da sam razjasnio. Hvala. Hvala, predsedavajuća.Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, podrazumeva se da ćemo danas podržati i ove predložene amandmane, kao i sam zakon.Poštovani zakon.Poštovani ministre, drago mi je što ste prepoznali kolika je korist i ovih amandmana i što su ovi amandmani prihvaćeni, ali uveren sam i da ste i prošli put kada ste prisustvovali sednici parlamenta, bili u prilici da vidite koliko su poslanici zainteresovani za sve ono što radi vaše Ministarstvo i sve ono što se tiče bezbednosti naših građana.Na samom početku, ja moram da se osvrnem na projekat, ako ćemo ga tako nazvati, a tiče se pozornika u zajednici ili policajca u zajednici. Mislim da građani moraju još bliže da shvate o čemu se radi i da im to što bliže objasnimo, jer neke generacije starije od mene, naravno, su imale takvu priliku u svom odrastanju i imali su prilike da se osećaju bezbednije na taj način, tako što ste u svom kraju imali policajca kog ste znali po imenu i prezimenu, koji je znao vas, koji je bio u mogućnosti da prepozna ko je nov u kraju ili ko je neko ko se tu pojavljuje sa nekim drugim razlogom.Činjenica da ćemo do kraja godine, ispravite me ako grešim, imati 400 takvih pozornika raspoređenih samo pokazuje koliko je država spremna da ulaže i da vodi računa o bezbednosti naših građana, ali isto tako, koliko smo spremni da sačuvamo bezbednost od onog najnižeg nivoa, pa do ovog najvećeg, ako ćemo to posmatrati kao obračun sa kriminalnim klanovima u našoj zemlji.Taj pozornik će imati zadatak da u tom reonu provede ceo svoj radni vek i bukvalno će znati, ako ne po imenu i prezimenu, onda po liku će znati svakog čoveka koji se nalazi u tom naselju. To je jako bitno iz prostog razloga što i onima koji požele da se bave kriminalom će biti otežan posao, jer će u samom startu biti prepoznati upravo od tog pozornika.Druga stvar koja je tu mnogo bitnija, mislim da je neko od prethodnih kolega poslanika to govorio, jeste bezbednost naše dece. Deca iz tog kraja će uvek imati kome da se obrate ukoliko naiđu na bilo kakav problem. To uliva dodatnu sigurnost i dodatan mir ne samo roditeljima, već i toj deci koja u tom naselju žive.Ovo je nešto što je jako dobro i uveren sam da ćemo rezultate primenjivanja ovog principa rada videti jako brzo, jer svako ko bude pomislio da se bavi kriminalom, moraće da zna da tu u tom kraju ili blizu te škole, blizu tog naselja postoji neki čovek kome je posao da vodi računa o zakonu i o bezbednosti ljudi koji tu žive.Kada žive.Kada već pričamo o sigurnosti, životu, ali i bezbednosti građana ne samo Beograda, već i Srbije, nakon mojih kolega narodnih poslanika koji su u prethodnom periodu diskutovali, ja želim, poštovani ministre, da se osvrnem na nešto što je nekako ispod radara prošlo, a desilo se i dešava se i ovih dana, a to je činjenica da po starom dobrom pravilu koje primenjuje jedan deo opozicije, a predvodi ih Dragan Đilas, svaku priliku kada se desi neki incident u našem gradu, napravi se emisija u kojoj određeni gosti tu emisiju koriste kako bi u spregu ili povezanost doveli predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.O čemu se radi? Ovde smo pominjali šta se dešavalo nakon proslave titule navijača Crvene Zvezde, šta se dešavalo u Beton hali.

Imao sam prijatelje, koji su se, igrom slučaja, našli u jednom od tih restorana. Neverovatna je brzina reagovanja bila policije i kojom su se brzinom stvorili tu, odreagovali, pohapsili te vinovnike. I čini mi se da je preko 130 ljudi uhapšeno. Ono što zabrinjava jeste činjenica da je čak 17 lica bilo maloletno. To je nešto na čemu mi moramo kao društvo da radimo.Ali, raduje me ono o čemu ste vi pričali, ministre, a to je da nije poenta samo ovo razrešiti, već da vidimo i ko su nalogodavci i šta se krije iza toga. Kako je ta najava to veče došla od vas, tako su već sutradan, čini mi se, na televizijama pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa pravljene emisije u kojima su pojedini gosti izjavljivali stvari koje teško normalnom čoveku mogu i da padnu na pamet.Naime, pamet.Naime, novinar koji se proslavio, čije ime ne želim uopšte ni da pominjem, ne želim da mu dajem na težini, ali taj novinar se proslavio, znate svi o kome se radi, izjavom kako nas sve treba strpati u nekakve logore, kako nas treba zatvarati, kako nam treba određivati bandere na kojima ćemo biti vešani kada oni dođu na vlast, svoje gostovanje je iskoristio i izjavio sledeće ovo nije bila proslava fudbalskog kluba Crvena Zvezda i njenih navijača, već je ovo bila proslava Aleksandra Vučića vlasnika fudbalskog kluba Crvena Zvezda i vlasnika cele Crvene Zvezde.U prvom momentu, kada čujete taj deo možete, to shvatiti i ovako i onako, kao neku ostrašćenost, šta god, ne možete imati previše razumevanja. Ali, ono što je zabrinjavajuće jeste šta je nakon toga izjavio, to je da on kao takav, kao organizator snosi odgovornost za incidente koji su se dogodili. Sad vidite koliki je to paradoks i ja kada sam sa ovog mesta pričao da će okriviti Aleksandra Vučića i kada pada kiša i kada sija sunce upravo se to dešava.Međutim, ako pogledate malo dublje u sve ovo o čemu su oni pričali, šta se provlači već po njihovim medijima prethodnih dana, vidite da je ovo samo nastavak one bolesne konstrukcije kriminalizacije i satanizacije porodice predsednika Aleksandra Vučića. Zašto ovo kažem?Nakon toga, ako se ta proslava desila za vikend, čini mi su subota ili nedelja, hajde da ne licitiramo sa danima, u utorak se već pojavila informacija da je napad na određene lokale bio obračun sa ostacima klana Veljka Belivuka. Dakle, već u drugom stepenu ovakvim izjavama da je to organizovao Aleksandar Vučić, opet uplićete njegovu porodicu i njegovu vas su samo pre dve nedelje ti isti mediji, što do sada nije zabeleženo, preneli Instagram objavu ili Fejsbuk objavu jedne navijačke grupacije gde su direktno targetirali Danila Vučića. Kada sve ove stvari uvežete i kada zatvorite krug vidite da tendencija medija, koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, jeste da u svakoj prilici, na svaki mogući način satanizuju porodicu predsednika Aleksandra Vučića, kojima je trenutno prva meta Danilo Vučić, a do skoro je bio brat Andrej Vučić. Kada se istinom razbiju sve te laži, oni samo izmišljaju nekakve nove afere, ne bi li pokušali na taj način da umanje sve one rezultate i uspehe koje postiže i Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić.Ja sam vas poštovani ministre nekoliko puta pitao u vezi bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića i drago mi je što o tome ste ekspresno uvek odgovarali. Želim na ovo posebno da skrenem pažnju javnosti Srbije, jer je ovo već sad tendencija da se bilo kakav navijački obračun ili huliganski, šta god da se dešava mimo stadiona, pa oni to podvedu pod huliganski obračun, uveže i poveže sa porodicom ili sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Nemojte da vas podsećam, to ste vi lepo napomenuli, neko od kolega poslanika, da kada je počelo da se ispunjava dato obećanje predsednika Aleksandra Vučića da će se država obračunati sa mafijom i kriminalom da su oni sve to što se dešavalo, kada smo krenuli u taj obračun protiv mafije, oni podveli – jaoj, eto, nekome smetaju navijači. Ispostavilo se da oni nemaju veze sa navijačima, već da je to jedna od najokrutnijih, ne najokrutnijih, definitivno najokrutnija kriminalna grupa u Evropi koja nije prezala ni od čega. Kada se ispostavi da je onaj snajper, o kome smo svi ovde mnogo pre toga govorili, uperen u predsednika Aleksandra Vučića, pojavi se u nekom od njihovih štekova ili bunkera, kako ih nazivaju, oni i to pokušavaju da podvedu pod nekakvu šalu ili da to sve relativizuju.Samo želim da javnost bude upoznata sa svim ovim i da građani Srbije dobro razumeju sve ono što ljudi, koji su ovu zemlju opljačkali, upropastili, unazadili čine i nameravaju da čine u narednom periodu, ne bi li za sebe prikupili neki jeftini politički poen ili pokušali da destabilizuju Aleksandra Vučića napadima na njegovu porodicu.Poštovani ministre, sa time ću završiti, rekli ste kako se oseća policajac kada pročita u medijima pojedinim da je sve to šala, komika, da to nije ništa ozbiljno ili kako god. Oni to žele da podvedu. Budite uvereni da ćete u nama, kao narodnim poslanicima, i u ogromnoj većini građana Srbije imati podršku za sve ono što radite, jer radite u opštem interesu svih građana Srbije, jer čuvate bezbednost svih nas.Ne nas.Ne znam da li ste bili u prilici da ispratite danas medije i nešto što se pojavilo, a to je skandalozni snimak koji je izašao pre nekoliko sati i zato vas posebno molim da budete istrajni u ovoj borbi. Na tim društvenim mrežama, zanima me da li će to danas preneti ove Đilasove televizije, isplivao je snimak gde opet neka stranica Partizanovih navijača pušta pesmu i pevaju svi zajedno – nije Velja otišao daleko, kad se vrati nastradaće neko.Ovo je, poštovani ministre, ozbiljna pretnja svima i vama i policajcima koji učestvuju u ovoj istrazi, svima koji učestvuju u borbi protiv kriminala i očuvanja bezbednosti svih građana. Zato, kao narodni poslanik, pre svega, kao građanin ove zemlje, želim da istrajete u ovoj borbi i da se borite do kraja, jer mi drugu zemlju nemamo jer mi drugu zemlju nemamo i ne nameravamo da se zbog obračuna nekakvih klanova iz nje selimo kao što to priželjkuje Dragan Đilas. On u svojoj borbi da zataška odakle mu 68 miliona evra u više od 17 zemalja, na preko 53 računa, bavi se i takvom demagogijom, ali vi, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, istrajte u ovoj borbi, jer od Srbije ništa preče nema, kao ni od budućnosti naše dece i generacija koje dolaze. Hvala i živela Srbija. Vulin** Srbija je pravna država. U Srbiji, pravnoj državi, svačija porodica, svačija deca, svaki čovek ima pravo na zaštitu, ima pravo na to da ga štiti zakon i institucije ove zemlje. Svi, osim porodice Aleksandra Vučića. To se smatra dozvoljenim. Svako zlo, svaka mržnja se smatra prihvatljivim.Uostalom, ljudi se rangiraju po tome koliko mrze Aleksandra Vučića. Ako ga mnogo mrzite, ako vređate njega i njegovu decu, onda ste elita, onda ste član skupštine slobodne Srbije, onda možete da se ismevate po televizijama, onda ste u stvari vi uzor, ali ako ne mrzite dovoljno, onda se postavlja pitanje kakav ste čovek, da li ste uopšte čovek i naravno da za vas ne važi nikakva pretpostavka nevinosti.Pominjali

dete koje je pašče, dete koje treba odmah uhapsiti da ne stigne da pobegne preko aerodroma. Nemojte zaboraviti da ne postoji ni jedan član porodice Vučić, uključujući njegovu majku, njegovog oca, njegovog trogodišnjeg sina, njegovu ćerku, koji nije izložen izlivima nekontrolisane mržnje. Nemojte da govorite da bi to bila samo priča, puka reč.Ja neću da dopustim da vidimo da se to pretvori u delu. Pravljenje ovakve atmosfere služi da od ludačkih ispada to na kraju postane i delo, da to na kraju neko i uradi, jer kada stvarate takvu atmosferu u društvu, vi računate na to da će se pojaviti nekakav čovek, ludak koji će reći – to je delo koje pozdravlja čitava Srbija, koje pozdravlja većina građana Srbije, ja ću biti junak ako to uradim, hvaliće me Đilas, hvaliće me akademici, hvaliće me glumci, sjajno, ja ću biti poznat. To tako izgleda. To se tako radi. Tako se pravi medijska priprema za ono što se želi desiti. Neće se desiti. Naravno da to nećemo dati, naravno da to nećemo dopustiti i predsednik Vučić je taj koji vrlo često odbija da prihvati koliko je njegova bezbednost ugrožena, ali zato postoje službe u ovoj zemlji koje će svakako raditi na tome, da do toga ne dođe.Kakva je razmera njihove mržnje govori vam jedan primer koji ću sada podeliti sa vama. svi znate Novaka Đokovića, svi znate da je to najbolji sportista svih vremena koga je Srbija ikada dala, verovatno najbolji teniser u istoriji te igre, on je pre nekoliko dana došao kod mene na sastanak, razgovarali smo o onome o čemu treba da razgovaramo, on i njegova porodica organizuju teniske turnire u Beogradu.Ministarstvo unutrašnjih poslova, između ostalog, obezbeđuje te turnire, vodi računa da svi učesnici budu bezbedni od momenta kada slete na Aerodrom Nikola Tesla pa do momenta dok ne napuste ponovo zemlju da sve bude kako treba. Razgovarali smo o tome što, priznaćete, ja sam prava adresa za to, on je organizator nečeg veoma važnog, naravno osoba koja uživa veliku podršku svakog ko se bavi sportom. Neko ko je ambasador naše zemlje i vi ste imali, dakle, sastanak dva čoveka koji su razgovarali o nečemu što je dobro za našu državu i što dobro za naš narod.Nakon tog sastanka, količina mržnje koju je doživeo Novak Đoković je neverovatna. Na svim onim turnirima gde su ga napadali neprekidno, gde su ga vređali, gde su pokušavali da mu otežaju njegov rad i njegovu borbu, to je ništa u odnosu šta je on doživeo u svojoj zemlji i svom gradu. Javljali su se nekakvi akademici, slobodne skupštine koje su, više ne navijamo za tebe zato što se sreo sa ministrom unutrašnjih poslova svoje zemlje, zemlje u kojoj treba da organizuje turnir i ne može da ga organizuje bez aktivne pomoći države Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova.Ta količina mržnje koju su izlili prema njemu govori da oni nisu u stanju nekog da vole ili da za nekog iskreno navijaju, oni umeju samo da mrze. Pa, šta je sledeće? Hoćete li svojoj deci braniti da se druže sa našom decom. Reći ćete to su deca onih, to su deca onih koji podržavaju Vučića. Hoćete ih tako učiti u vrtićima, u školama, da postoje različita deca, da ste vi nešto viši zato što mrzite Aleksandra Vučića ili zato što se protivite njegovoj politici. Šta je sledeće? Hoćete tražiti da koristimo različiti javni prevoz? Hoće nam deca sedeti u različitim klupama? Hoćete prestati da navijate za fudbalski tim zato što mislite da Aleksandar Vučić ili neko od njegovih saradnika navija takođe za njega? Kako je moguće da toliko mrzite svoju zemlju?Kako je moguće da toliko mrzite svoj narod? Kako je moguće da vi koji sebe proglašavate elitom, toliko mrzite sve ljude koji ne misle kao vi? Novak Đoković, usput, ni ne znam kakvu političku orijentaciju ima i da li uopšte ima političku orijentaciju. Ne znam, odmah da vam kažem i ne zanima Razlog našeg viđenja je bilo šta da uradimo da turnir i njegovi učesnici, publika, budu sigurni, bezbedni, kako da bude organizovano na najbolji mogući način, s kim će drugim da razgovara ako ne sa mnom?Ti Đilasovci koji ga odjedanput zbog toga toliko mrze mogli su da okrenu to na jedan drugi način, mogli su da zamole svog lidera da on plati obezbeđenje, da on plati turnir. Mogao bi da plati Gren slem koji god hoće, mogao je da nam pokaže koliko je država tu nepotrebna i da on plati sve iz svojih sredstava, ne bi ni osetio. Nisu se setili toga. Samo su se setili da mrze Đokovića zato što je došao u svoju državu da razgovara o načinima kako zajedno da učinimo nešto što je na dobro svih građana. Hoće posle ovog da traže zabranu tenisa, pretpostavljam? Hoće da traže zabranu fudbala? Neshvatljive razmere mržnje rađaju samo mržnju. Mi ne smemo da postanemo deo toga? Neću da kažem svojim sinovima – nemoj da se družiš sa svojim drugom zato što njegov otac ne misli kao tvoj otac. Neću da kažem svojoj porodici da preuzme način ponašanja onih koji druge porodice vređaju i mrze. Ne smemo to da dopustimo.Izvinjavam se svakome ko je doživeo ovakvu količinu mržnje, izvinjavam se svakom ko je morao da svedoči takvoj bezrazložnoj mržnji, izvinjavam se svakome ko je morao to da sluša. Molim građane Srbije da da uvek znaju da takva mržnja nikada ne dolazi ni od koga iz ovog doma i ni od koga iz ove Vlade. Zahvaljujem potpredsednice.Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege poslanici, zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti značajno olakšava i pojednostavljuje dosadašnje procedure i u potpunosti je u skladu sa planom i strategijom Srbije, da se sve potrebe građana olakšaju i budu digitalizovane i jeftinije.Ove izmene su još jedan korak ka Srbiji koja će postati digitalno društvo i u kojoj će vreme svakog našeg građana biti najviše vrednovano. Ova izmena zakona je nastavak puta ka potpunoj digitalizaciji i ka najvišim evropskim standardima.Zahvaljujući strateškom planiranju i dugoročnoj strategiji Srbija 20-25 kao vizijom uspešne i moderne zemlje, naša Vlada ostvaruje ciljeve koje smo mogli da čujemo u plenumu ovog doma pre nešto više od šest meseci, kroz ekspoze predsednice Vlade, gospođe Ane polako, ali sigurno postaje lider regiona u mnogim oblastima samo zahvaljujući rešenosti našeg predsednika Aleksandra Vučića da postanemo zemlja u kojoj će se samo rezultati uspešnog rada vrednovati o u kojoj će se širom sveta govoriti samo u kontekstu uspeha.Ove godine je već potvrđena prognoza rasta BDP od 6%,

narod na Kosmetu je ovih dana dobio pomoć od 100 evra za sva zaposlena lica i za svako dete, a za nezaposlene po 200 evra, tako da je prosečna porodica već dobila najmanje 460 evra. Naši sunarodnici koji su pretrpeli posledice poplava, posebno u Pomoravlju i na centralnom Kosovu će dobiti od Vlade Srbije po 120.000 dinara pomoći.Da ne govorimo o desetinama i stotinama stanova za mlade bračne parove, socijalne slučajeve, raseljene i ostale naše sugrađane u proteklih nekoliko godina. To je briga za svoj narod, to je borba za KiM. To našem narodu daje volju i snagu da opstaje i ostaje na našoj svetoj zemlji, na našem

iskrena dečija opaska mog sina koji je juče napunio 15 godina i upravo upisao IT smer gimnazije u Kosovskoj Mitrovici kada je rekao – najveći poklon za rođendan sam dobio od predsednika, 100

koji je značio pljačku budžeta i građana kako bi taj novac mogli da razastru po bankovnim računima na egzotičnim destinacijama. Ta klika je okupljena danas oko Dragana Đilasa i hoće vlast, ali vlast bez podrške građana, jer da je ima, izašli bi na prošle izbore i danas bi bili u ovom plenumu.Dok je Đilasu stalo samo do povratka na vlast, naš narod na KiM je izložen svakodnevnim napadima, a naše svetinje se pljačkaju, skrnave i uništavaju kao posledica sve radikalnije retorike političara iz Prištine.Nekada se zapitam zašto je tako velika sličnost Đilasove opozicije i prištinskih političara. I on i oni ne mogu da smisle Aleksandra Vučića i Srbiju. I Đilas i oni ne podnose uspehe Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić. I Đilas i oni se ne oglašavaju kada se desi neki incident u kome se napadne naša mladost ili naše svetinje, kada se pokušava preoteti nasleđe i istorija SPC i srpskog naroda. Doduše, više vole u Prištini Vuka Jeremića, jer im je omogućio mišljenje Međunarodnog suda pravde da proglašenje nezavisnosti KiM nije u suprotnosti sa međunarodnim im je da dobiju tada, a to koriste i danas, retko potrebnu poštapalicu za opravdanje jednostrane nezavisnosti. Ta tzv. diplomatska pobeda Jeremića, Tadića i Đilasa koštala je i košta srpski narod i Srbiju više nego svih tih preko 600 miliona evra pljačkaške ekipe. Tako da je moguće da naprave i spomenik Vuku Jeremiću u centru Prištine. To nas ne bi uopšte iznenadilo.Vole

pa nas sada neretko kao kriminalce pretresaju po administrativnim prelazima ili hapse povratnike i osuđuju na po 20 godina samo zato što su hteli da obiđu ili da se vrate na svoju dedovinu. Posle toga je Borislav, sada Borko pobegao glavom bez obzira sa KiM da ga narod ne linčuje dole. Sada se udomio kod Đilasa, pa bi opet na vlast da potpiše još neki štetan izdajnički sporazum.To je ta klika koja se finansira, kako pišu istraživački novinari sa preko 50 računa iz inostranstva, čak u 17 zemalja i sa 68 miliona dolara. Doduše ima i nekih 619 miliona evra, pa ovo do sada otkriveno je nekih 10% tek.

a to je stvaranje pravnog okvira u sistemu privremenih institucija samouprave da bi se uspostavila zajednica srpskih opština na KiM.Vi ministre Vulin najbolje znate kako je bilo u Briselu i pod kakvim pritiscima je bio predsednik Vučić. Ne razmišljajući o svojoj budućoj političkoj karijeri nije odstupio ni korak i borilo se za svaku zapetu, za svako slovo, za svaku reč. To je taj njihov izdajnički sporazum koji da su u pravu danas bi bilo zajednice srpskih opština na KiM, ne bi je prištinske vlasti poništavale i svaki sporazum i svaku tačku zajednice srpskih opština.

a nije njih briga za nas što im smeta i boli ih što svi mi na Kosmetu podržavamo Aleksandra Vučića i jaku Srbiju koja se gradi, znači rast BDP sve snažniji i u kojoj će se uskoro proizvodi vakcine protiv Kovid 19 virusa. Eto jedine razlike između Đilasove ekipe i Kurtija i njemu sličnih.Đilas je ipak primio vakcinu koju je obezbedio Aleksandar Vučić, nije mu bila gadna, dok je Kurti i njemu slični organizovao čitavu hajku za vakcinama po Kosmetu da ih konfiskuju i unište, jer je došlo iz Beograda. Protiv lekara koji rade u domovima zdravlja, koji su organizovali vakcinaciju tog prvog dana podigli su krivične prijave.Zato i se čini da oni koji napadaju nas na Kosmetu, prete nam preko svojih ekstremnih elemenata isto tako imaju svoju paralelu u Beogradu. To su ovi neki ovde iz kruga dvojke koji bi da, ako ne mogu da slome i sruše Vučića, hteli da udare na njegovu porodicu, na njegove najbliže, na one koji ništa nemaju sa politikom, ništa nemaju sa ličnim stavom i borbom našeg predsednika, onima koji su deo nas, jer su naša porodica.Tako

Sram vas bilo jer ne znate da se borite. Sram vas bilo jer ne priznate neznanje svoje. Sram vas bilo jer ste bezobrazno poremećeni od bogatstva koje ste stekli pljačkajući narod. Beskrajno vas sram jer ne mogu da shvatim i nikada neću da napadate i crtate mete bilo čijoj porodici, bilo čijoj deci.Dokle god se vi samouništavate, nikada nećete moći od nikoga od nas iz SNS da dobijete takav odgovor, koji će ikada i na bilo koji način dirnuti u bilo šta oko vas, osim vas samih, jer ste lopovi i prevaranti. To vas najviše muči pogađa. To od nas nećete čuti niti osetiti.Zato jaka i uspešna Srbija smeta samo onima koji je ne vole i donekle razumljivo da takvih političara ima u Prištini, ali neshvatljivo da ih ima u Beogradu i Novom Sadu. Isto tako je razumljivo da u dijalogu između Beograda i Prištine učestvuju stranci, jer je na snazi Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, ali je meni lično neshvatljivo da pojedinim opozicionim političarima, predvođeni Draganom Đilasom u Beogradu treba učešće stranaca za međustranački dijalog i razgovore oko izbornih uslova u našoj zemlji. Time samo pokazujete, draga gospodo, da ovo nije vaša zemlja, ali to neka je vama na čast.Sa ovim ću da završim, poređenje jednog dela naše opozicije sa pokrajinskim vlastima i političarima u Prištini još samo želim da istaknem da podržavam predložene zakone i da će mi biti čast da zajedno sa kolegama iz SNS sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, glasam za usvajanje ovih akata. Hvala

Dame i gospodo narodni poslanici, drugarice i drugovi, meni je zaista bilo zadovoljstvo da čujem, uvažim vaše primedbe, ali i da čujem sva ova razmišljanja i sve ono što politički život u Srbiji čini boljim.Rasprava bi morala da se dešava u ovom parlamentu, ovo je mesto gde se sukobljavamo mišljenjima, a ne da huškamo građane da se sukobljavaju na ulicama. Veoma sam zadovoljan što će građani Srbije dobiti jedan moderan zakona, što će mnogo lakše rešavati svoje svakodnevne životne potrebe, životne obaveze, a za to imaju da zahvale na prvom mestu vama poštovani narodni poslanici, jer ste i ovom zakonu pristupili maksimalno ozbiljno, jer ste ga popravili, učinili ga boljim, jer ste omogućili svakom građaninu u ovoj zemlji da se njegove svakodnevne potrebe završavaju brže, završavaju jeftinije.Ne sastoji se politika samo od velikih reči i od istorijskih poteza, govora, dela, politika se sastoje od svakodnevnog malog rada u kome onaj mali obični čovek koji je suština našeg bavljenja politikom može da kaže, nekome je dan učinio malo boljim. Ja vam se zahvaljujem što ste građanima Srbije naredne danu učinili malo boljim. Hvala Zahvaljujem, ministre.Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu, i o pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem, četvrtak, 27. maj 2021. godine, sa početkom u 19 kao dana za glasanje o tačkama dnevnog reda Trinaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, u 2021. godini.Poštovani narodni poslanici, saglasno članovima 27. i 205. Poslovnika, određujem pauzu do 16,00 časova kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje poslaničkih pitanja Vladi, poslednjeg četvrtak u mesecu. Zahvaljujem.(Posle